Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Molio bih predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje. Poštovani ministar financija i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić, izvolite. Sada se javlja kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, tražim stanku od, u trajanju od 10 minuta radi dodatnih konzultacija vezanih uz ovaj zakon. I ovdje bih još jednom naglasio da je nedopustivo skretanje sa procedure, uobičajene procedure rada Hrvatskog sabora kakvu imamo danas. Točka dnevnog reda koja se jučer počela raspravljati morala se danas raspraviti, jednostavno se morala raspravila i vi ste morali naći način i predstavnik Vlade je mogao biti ovdje. Uostalom i gospodin Marić je predstavnika Vlade, pa je i on mogao zapravo biti taj predstavnik Vlade. S druge strane ja ovdje moram istaknut da imam jednu čudnovatu situaciju, imamo jedan vjerodostojni SDP koji je stranka danas globalistička, znači stranka koja još uvijek evo ima simpatije prema zvijezdi petokraki, ima simpatije prema drugu Titu, sa sjetom se sjeća Jugoslavije i u skladu s tim oni, oni su također i za što liberalniji pobačaj. Međutim, s druge strane imamo jedan licemjerni HDZ, Plenkovićev HDZ moram reći koji se deklarira kao stranka kršćanskih demokrata,

samo malo nećete vi određivati, ja sam predsjedavajući i to je pravo i obaveza koju imam ovdje u Poslovniku, da štitim Poslovnik. Dakle, iskoristili ste ovu stanku da pričate o nečem što nema veze sa ovim točkama dnevnog reda. Dakle, stanka se traži vezano uz točku dnevnog reda to jasno u Poslovniku piše, a vi ovdje govorite o nečemu što s tim nema nikakve veze. Dakle, ja vam to ne mogu dozvoliti jer bi ja kršio Poslovnik i molim vas ako želite nastaviti da se držite točke dnevnog reda i budite korektni i korektno tumačite Poslovnik. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Dakle, predsjedniče sabora vi imate jedan pik na ono što ja govorim iz razloga što vas to smeta očito,

Ne razumije se./… ne, ne puštam ja nikoga da krši Poslovnik. Kolega Zekanović o tome što je istina niste niti vi, a niti ja određeni govoriti kao vjernici to jako dobro trebamo znati. Ajde sada izvolite se sjesti, dobili ste dvije opomene i nemojte da vam oduzimam riječ. Nemam ja nikakav pik na vas niti na bilo koga drugoga, nego se držim Poslovnika, a vi Poslovnik kršite namjerno, sustavno, svakodnevno. Tako da vas molim da to ne radite, a istinu govorite u točkama kada je dnevni red, govorite ispred sabornice, govorite u slobodnom govoru, danas imate slobodni govor 5 minuta, možete govoriti što god želite i nikad vas nisam prekidao tijekom, ne, ne, ne, kada govorite, kada govorite u skladu s onim što je predviđeno Poslovnikom govorite vrlo slobodno, vrlo kritično, ponekad po meni i prelazite ono što je u redu, ali vas ne prekidam. Tako da vas molim da se držite samo Poslovnika.

Hvala